Ivan (HDZ)** A sada predlažem, molim vas malo pozornosti, da točku 17. Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću, prvo čitanje, P.Z. broj 576., točku 18. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima prvo čitanje, P.Z. broj 577., i točku 23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. broj 582. da objedinimo. Takva je inicijativa i od Ministarstva. I Leko sada ste rekli može, sada ne ide molim lijepo. Prijedlog je da se objedine te tri točke da ih zajedno raspravimo. Slažete se? Slažemo. Dobro, hvala lijepa.Pa prelazimo na

prvo čitanje, P.Z.E. br. 577 - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 582 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, materijale ste primili poštom. Kod donošenja ovih Zakona primjenjuje se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje članak 144 do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatijana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Zakon o Državnom sudbenom vijeću donesen je 1993. godine i od tada Hrvatski sabor do danas je donio 7 izmjena i dopuna ovoga Zakona, stoga je bilo nužno pristupiti izradi Prijedloga novog Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Hrvatski Sabor dana 18. lipnja 2010. godine donio je promjene Ustava republike Hrvatske, ovim promjenama značajno su promijenjene odredbe Ustava Republike Hrvatske kojima se uređuje sudbena vlast a posebno je izmijenjen članak 123. Ustava Republike Hrvatske kojim se Državno sudbeno vijeće uređuje kao samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Značajna promjena je da Državno sudbeno vijeće više ne imenuje Hrvatski sabor, već se način izbora članova Državnog sudbenog vijeća i način njegovog rada uređuje posebnim zakonom, odnosno Zakonom o Državnom sudbenom vijeću. Također je Ustav izmijenjen i u dijelu koji se odnosu na sastav članova Državnog sudbenog vijeća i to tako da Državno sudbeno vijeće čini 7 sudaca, 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti i 2 zastupnika Hrvatskog sabora i to jedan iz redova oporbe. S obzirom da je promjenom Ustava Republike Hrvatske proširen i djelokrug Državnog sudbenog vijeća koje sada odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještanju i razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova Državno sudbeno vijeće kao samostalno i neovisno tijelo svoje odluke donosi na nepristran način a na temelju kriterija propisanih ovim zakonom. Prijedlogom Zakona o Državnom sudbeno vijeću uređuje se postupak i uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća i prestanak njihovih dužnosti, postupak i uvjeti za njihovo imenovanje, premještaj premještaj i razrješenje sudaca, postupak za utvrđivanje njihove stegovne odgovornosti te postupak imenovanje i razrješenje predsjednika sudova. Ovim prijedlogom zakona propisuje se da članove Državnog sudbenog vijeća iz reda sudaca čine tri suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 2 suca Županijskog suda, 1 sudac Općinskog suda i 1 sudac specijaliziranih sudova. S obzirom da je promjenom Ustava Republike Hrvatske propisano da se način izbora članova Državnog sudbenog vijeća uređuje zakonom. Ovim prijedlogom propisan je i postupak izbora članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća kao i prestanak njihove dužnosti. Izbore Izbore za članove Državnog sudbenog vijeća iz reda sudaca provodi Povjerenstvo za izbor članova toga vijeća kao i birački odbor. Članove vijeća iz redova sveučilišnih profesora pravnih znanosti biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, a Hrvatski sabor imenuje dva člana iz redova svojih zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe. Ovim prijedlogom zakona propisano je da za vrijeme obnašanja dužnosti člana vijeća suci ne mogu biti imenovani na sudačku dužnost u sud višeg stupnja. Kako je kao novina u djelokrugu Državnog sudbenog vijeća stavljeno imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, Zakon o sudovima ova pitanja više ne uređuje. Prema prijedlogu ovog zakona, ministar pravosuđa više ne imenuje predsjednike sudova već je postupak imenovanja i razrješenja predsjednika suda u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća. Državnog sudbenog vijeće imenuje i razrješuje predsjednika suda po pribavljenom mišljenju nadležnog sudačkog vijeća predsjednika neposredno višeg suda i ministra pravosuđa na vrijeme od 4 godine, a nakon čega ponovno može biti izabran. posebno propisuje stegovni postupak protiv sudaca i utvrđuje stegovna djela kao i stegovne kazne koje se mogu izreći sucu. Također se utvrđuju razlozi kada sudac može biti udaljen od dužnosti kao i razlozi za prestanak sudačke dužnosti. Odredbe o stegovnoj odgovornosti suca nisu izmijenjene u odnosu na dosadašnji Zakon o Državnom sudbenom vijeću. Ovim prijedlogom zakona posebno se propisuje da suci koji su bili imenovani po dosadašnjim propisima za vrijeme od 5 godina ostaju na dužnosti trajno, a svi postupci koji su u tijeku pred Državnim sudbenim vijećem nastavit će se i provoditi provoditi zakona koji je bio na snazi do stupanja ovog zakona na snagu, a također i postupci imenovanja predsjednika sudova koji su u tijeku dovršit će se po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona. snagu ovog zakona. S obzirom na promjenu Ustava Republike Hrvatske i ulogu Državnog sudbenog vijeća koje je kao samostalno i neovisno tijelo osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj bilo je nužno pristupiti izmjenama Zakona o sudovima, kao i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Prema sadašnjem Zakonu o sudovima uvjeti za imenovanje i razrješenje sudaca kao i predsjednika sudova bili su propisani i sadržani u ovom zakonu. Kako je promjenom Ustava Republike Hrvatske utvrđen djelokrug Državnog sudbenog vijeća i to tako da je u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća imenovanje i razrješenje sudaca i predsjednika sudova navedene odredbe Zakona o sudovima koji su ta pitanja uređivali nužno je izlučiti iz ovog zakona i urediti Zakonom o Državnom sudbenom vijeću. Stoga se Zakonom o sudovima sada prvenstveno uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova, unutarnje ustrojstvo sudova, unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prava i dužnosti sudaca, imenovanje sudaca porotnika, stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja kao i sredstva za rad sudova zaštita osoba i imovine pravosudnih tijela. Ovim prijedlogom zakona pojedine odredbe Zakona o sudovima usklađuju se i sa promjenama Ustava Republike Hrvatske. U dijelu zakona u kojem se uređuje unutarnje ustrojstvo sudova, posebno se određuje da se u županijskim i općinskim sudovima osnivaju sudski odjeli sa postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a sukladno Zakonu o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta te se godišnjim rasporedom poslova određuju suci i službenici za postupanje u tim predmetima kao i obveze sudaca i sudskih službenika na sigurnosnu provjeru. Nadalje, što se tiče Zakona o Državnom odvjetništvu. Zakon o Državnom odvjetništvu donesen je 2009. godine. Razlog za izmjenu i dopunu Zakona o Državnom odvjetništvu proizlaze iz promjena Ustava Republike Hrvatske i to posebno iz izmijenjenog članka 124. Ustava Republike Hrvatske. Prema izmijenjenom članku 124. Ustava Republike Hrvatske članove Državno-odvjetničkog vijeća više ne bira Hrvatski sabor, već se izbor članova Državno-odvjetničkog vijeća uređuje posebnim zakonom odnosno Zakonom o Državnom odvjetništvu. Također je ustavnim promjenama brisana odredba po kojoj se zamjenik državnog odvjetnika prvi prvi puta imenuje na 5 godina pa se zamjenici državnog odvjetnika koji se prvi puta imenuju na dužnost ne imenuju više na vrijeme od 5 godina. Ovim prijedlogom zakona uređuje se izbor članova Državno-odvjetničkog vijeća kao i njihovo razrješenje i postupak imenovanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Postupak imenovanja državnih odvjetnika odnosno zamjenika prema ovom zakonu uređen je na temelju objektivnih i transparentnih kriterija koji otklanjaju svaki subjektivizam u donošenju odluke o imenovanje. S obzirom na ustroj Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ovim izmjenama zakona kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske dobiva značajne poslove koje do sada nije obavljao ili ih je djelomično obavljao. Kolegij preuzima sve poslove u svezi kandidiranja izbora i razrješavanja članova Državno-odvjetničkog vijeća. Prema sadašnjem zakonu poslove u svezi imenovanja državnih odvjetnika koji su do sada bili u nadležnosti glavnog državnog odvjetnika preuzima kolegij Državnog odvjetništva. Kolegij sada provodi postupak izbora za članove Državno-odvjetničkog vijeća i traži od glavnog državnog odvjetnika, Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i dekana Pravnih fakulteta da predlože najmanje tri kandidata za svakog člana vijeća. Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državno-odvjetničkog vijeća. Prijedlog kandidata iz redova zamjenika državnih odvjetnika mora osiguravati zastupljenost kandidata iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, županijskih, općinskih, državnih odvjetništava. Ovim izmjenama i dopunama zakona Državno odvjetničko vijeće postaje samostalno i neovisno tijelo koje provodi postupak, imenovanje i razrješenja državnih odvjetnika i njihovih zamjenika. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Da. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora uvažena

Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Možda ću krivo pročitat al bute vidjeli. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe razmatrao je na 46. sjednici održanoj 8. srpnja Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima kao matično radno tijelo. U odnosu na Zakon o Državnom sudbenom vijeću u uvodnom obrazloženju predsjednik predlagatelja istaknuo je da su promjenama Ustava Republike Hrvatske od 16. lipnja 2010. godine značajno godine značajno izmijenjene odredbe kojima se uređuje sudbena vlast. Stoga se pristupilo donošenju novog Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Prijedlogom se uređuje postupak i uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća i prestanak dužnosti, postupak i uvjeti za imenovanje, napredovanje, premještaj i razrješenje sudaca, postupak za utvrđivanje stegovne odgovornost, postupak za imenovanje i razrješenje predsjednika sudova. Izbor za članove vijeća iz reda sudaca provodi Povjerenstvo za izbor članova vijeća i birački odbori. Članove vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Članove vijeća iz reda zastupnika imenuje Hrvatski sabor. Novina je da se u djelokrug rada vijeća stavlja imenovanje i razrješenje predsjednika sudova. Posebno se propisuje da suci koji su po dosadašnjim propisima imenovani na vrijeme od 5 godina ostaju na dužnosti trajno. Naime, Državno sudbeno vijeće donijet će deklaratorne odluke odluke o tome. Članovi odbora jednoglasno su podržali Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću kojim se uvode brojne novine u izboru članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća, novine u postupcima imenovanja sudaca i stegovne odgovornosti sudaca, u postupcima imenovanja predsjednika sudova. Na Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću istaknute su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Radi ujednačenosti s odredbama Zakona o odvjetništvu valja preispitati predložene odredbe kojima se regulira imenovanje sudaca, a koje su do sada bile predmet Zakona o sudovima. Naime, na odboru je istaknuto sljedeće. Nekako već je u zakonodavnoj praksi bilo da se donosi i mijenja samostalno Zakon o državnom odvjetništvu koji nije bio u materiji Zakona o sudovima, a DSV-u koji DSV-u koji nije bio materija Zakona o sudovima za razliku od materije koja regulira državno odvjetništvo gdje su u jednom odredbe o imenovanju, uvjetima za imenovanje za napredovanje u karijeri državnih odvjetnika, a i odredbe o Državno odvjetničkom vijeću. Dakle, postavilo se jedno nomotehničko pitanje da li bi mjesto materiji koja određuje uvjete za imenovanje sudaca, uvjete za njihovo napredovanje, odredbe o stegovnoj odgovornosti sudaca, da li bi im moglo biti mjesto i dalje u Zakonu o sudovima pa da se na taj način to izjednači sa Zakonom o državnom odvjetništvu. A razmišljalo se i o stipulaciji ustavne odredbe koja govori o Državnom sudbenom vijeću gdje Ustav kaže da će se djelokrug odredbe o radu Državnog sudbenog vijeća, način izbor članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća utvrditi zakonom što onda možda sugerira da bi to bio jedan zakon koji bi regulirao sve u odnosu na Državno sudbeno vijeće, a da ovo i dalje ostane materija Zakona o sudovima. Tim više što je i nomotehnika Zakona o državnom odvjetništvu raspoređena u glave tako da je glava Državno odvjetničkog vijeća potpuno izdvojena u tom zakonu u odnosu na uvjete, kriterije za imenovanje, napredak u karijeri i stegovnu odgovornost. Dakle nije to nužno, nije pogrešno niti jedno niti drugo, ali radi nekakve ujednačenosti. Evo ja molim predlagatelja možda da o tome i razmisli. Predloženu odredbu da za vrijeme trajanja obnašanja dužnosti člana vijeća suci ne mogu biti imenovani na sudačku dužnost u sudu višeg stupnja smatramo jako dobrom. Dakle, imali smo do sada slučajeve da su pojedini članovi Državnog sudbenog vijeća za vrijeme zbog članstva u tom tijelu bili imenovani na više sudačke dužnosti. To zaista nema potrebe jer svatko tko se odluči za članstvo u DSV-u ili Državno odvjetničkom vijeću se može uzdržati od kandidature za napredovanje ili se ne treba kandidirati kandidirati u to tijelo. Također je upozoreno na odredbu članka 19. stavka 2. gdje se predlaže da se članu vijeću, dakle sucu umanjuju redovite radne obveze u sudovima za 50% dok se kasnije u jednom članku utvrđuje da članovi Državnog sudbenog vijeća imaju pravo na naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagradu. Mišljenje odbora je da bi to trebalo preispitati u smislu da ako je netko oslobođen 50% redovnih radnih obveza da onda i ne treba imati dodatnu nagradu ili da se razmisli o potpunoj profesionalizaciji članova Državnog sudbenog vijeća ili da onda rade to izvan svog redovnog radnog vremena, ali onda ne mogu biti oslobođeni pola svojih obveza. Jer se onda postavlja pitanje šta je sa sveučilišnim profesorima koji su članovi tog istog vijeća koji također se financiraju iz javnih sredstava i koji također imaju svoje redovne radne obveze. Da li se i njima umanjuju redovne radne obveze za 50% recimo nastave ili ispitne obveze itd. Predlaže se također u prijelaznim i završnim odredbama regulirati nastavak rada imenovanog Državnog sudbenog vijeća kao što je to učinjeno u odredbama o Zakonu o Državnom odvjetništvu i pri tome je upozoreno da se vodi računa o mandatima, jer po sada važećem Zakonu o Državnom sudbenom vijeću mandati tijela, nije mandat tijela nego je pojedini mandat, mandat pojedinog člana što znači da ne prestaje jednoznačno mandat svima već svaki pojedinačni mandat traje četiri godine. I to će trebati riješiti ovim prijelaznim odredbama na koji način i kada će biti izabrano Državno sudbeno vijeće po ovim novom zakonu i po novoj ustavnoj odredbi. Što se tiče prijedloga, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima članovi odbora jednoglasno su podržali prijedlog zakona. I kako su važećim zakonom o sudovima propisani uvjeti za imenovanje i razrješenje valjalo je onda preispitati predložene izmjene, da se te odredbe uređuju kao što sam već govorila Zakonom o Državnom sudbenom vijeću. U odnosu na predložene izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu članovi odbora jednoglasno su podržali prijedlog zakona, ali su istaknuli neke primjedbe, prijedloge i mišljenja pa se tako također predlaže regulirati nastavak rada imenovanog imenovanog Državnog odvjetničkog vijeća također vodeći računa o ovim pojedinačnim mandatima. Također je mišljenje odbora da predloženu odredbu kojom Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske bira članove Državnog odvjetničkog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskog sabora valja preispitati. Ja bih rekla ne preispitati, jer je tim zakonom predloženo da Sabor, dakle u odnosu na Državno sudbeno vijeće zapravo svaki predlagatelj bira, svatko tko ima pravo imati članove tamo i bira svoje članove. Dakle, suci suce, akademska zajednica sveučilišne profesore, a Hrvatski sabor Ovim zakonom je predloženo da sve članove Državnog odvjetničkog vijeća bira Kolegij državnih odvjetnika, pa bi to izgledalo na primjer da Hrvatski sabor onda kako Ustav kaže da ima dva zastupnika jednoga iz oporbe, da Hrvatski sabor predloži tako u zakonu piše najmanje tri člana za svako mjesto, tri kandidata za svako mjesto što znači da bi Hrvatski sabor trebao predložiti Kolegiju državnih odvjetnika po tri zastupnika od kojih bi si Kolegij državnih odvjetnika probrao kojega želi. Mislim da je to nedopustivo. Mi smo depolitizirali ova neovisna tijela na način da smo izuzeli Hrvatski sabor od toga da ih bira. Ali sada je to otišlo u drugu krajnost, da će Kolegij državnih odvjetnika probirati između zastupnika koga bi. Mislim da treba to ujednačit na način da da Hrvatski sabor izabere zastupnike koji bi bili članovi. I jednako tako treba preispitati i odredbu po kojoj je do sada Državno odvjetništvo podnosilo izvješće o svom radu, a onda naravno u okviru toga izvješća o kriminalitetu, stanju itd. predlagalo poboljšice. Sada je predloženim zakonom ispušteno vjerojatno na tragu rasprava i u odnosu na Vrhovni sud gdje je to bilo dočekano sa dosta negodovanja od strane opće sjednice, da bi Vrhovni sud trebao podnositi Hrvatskom saboru bilo kakvo izvješće ili o stanju u pravosuđu, odnosno u sudstvu ili o svom radu. Na tragu toga je vjerojatno i ovim prijedlogom zakona ispušten stavak kojim bi Državno odvjetništvo podnosilo izvješće o svom radu je ostalo da samo podnosi izvješća o stanju kriminaliteta ili tako nešto, pa molim predlagatelja da i to ispita. Mislim da je navedeno kao razlog da su stručnjaci Europske komisije komisije rekli da bi uplitanje politike bilo da sam Hrvatski sabor bira svoje zastupnike, pa je prijedlog takav mislim da to apsolutno ne dolazi u obzir. I evo molim predlagatelja

Bez dobacivanja! Otvaram raspravu. I najprije su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo s obzirom da se radi o objedinjenoj raspravi po ova tri zakona ja ću na početku svog izlaganja kazati da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire u prvom čitanju sva tri ova predložena zakona. Zapravo, radi se da su ona se temelje u prvom redu na onim izmijenjenim ustavnim odredbama, dakle izmjeni Ustava Republike Hrvatske koje su danom proglašenja stupile na snagu i dakako da oni instituti koji su razrađeni u pojedinim zakonskim odredbama, a vežu se na tako da kažem pravosuđe nužno moraju biti razrađeni posebnim zakonima i zato su danas evo kako je to i najavljeno pripremljena tri zakonska prijedloga koja Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice sva tri dakako podupire. O čemu se zapravo radi? Dakle, u prvom redu treba u smislu analize tih propisa proanalizirati već spomenute ustavne odredbe i naglasiti da je prema članku 123. Ustava Republike Hrvatske Državno sudbeno vijeće u skladu sa Ustavom i zakonom samostalno odlučuje odlučuje o imenovanju, o napredovanju, o premještanju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova, te svoje odluke Državno sudbeno vijeće donosi na nepristran način na temelju kriterija propisanih zakonom. Također je izmijenjen i sastav Državnog sudbenog vijeća, tako da Vijeće ima 11 članova, a čine ga 7 sudaca, 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti i 2 saborska zastupnika od kojih je jedan saborski zastupnik predstavnik oporbe. Možda je potrebno napomenuti da su iz ovih ustavnih rješenja je otpalo rješenje da su odvjetnici, zapravo odvjetnici više nisu članovi Državnog sudbenog vijeća. Što se tiče konkretnih zakonskih odredbi, mislim da ih možemo proanalizirati kroz četiri točke koje bih htio naglasiti od toga je prva dakle da prijedlogom Zakona o Državnom sudbenom vijeću se uređuje postupak i uvjeti za …/Ne razumije se./… članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća i prestanak njihove dužnosti, postupak i uvjeti za njihovo imenovanje, napredovanje, premještaj i razrješenje sudaca, postupak za utvrđivanje njegove stegovne odgovornosti, te postupak za imenovanje i razrješenje razrješenje predsjednika sudova. Naglašavam predsjednika sudova, jer sad imamo predviđeno sasvim drugo rješenje nego ono što je bilo po postojećim zakonskim odredbama. Drugo, dakle u glavi 3. prijedloga zakona utvrđuje se djelokrug i način rada Državnog sudbenog vijeća, dakle sa precizno naznačenim djelokrugom rada. s obzirom da je navedenom promjenom Ustava Republike Hrvatske propisano da Državno sudbeno vijeće samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju i premještanju i razrješenju sudaca i time određen djelokrug vijeća, bilo je nužno odredbe o imenovanju sudaca koji su do sada bile sadržane u Zakonu o sudovima ugraditi u u ovaj prijedlog zakona. Evo već imamo čitav niz poveznica sa ova tri zakona, što je zapravo bio i kriterij za objedinjavanje ove rasprave, jer se u suštini radi o istim institutima, koji su sad drukčije regulirani, a vidimo iz ovoga da su čak, usudio bih se to tako kazati premješteni iz jednog zakona u drugi, u smislu nekakve i nomotehničke i svake druge, ono prijedlog zakona posebno propisuje stegovni postupak protiv sudaca, i utvrđuje stegovna djela kao i stegovne kazne koje se mogu izreći sucu. Također se utvrđuju razlozi kada sudac može biti udaljen od dužnosti, kao i razlozi za prestanak sudačke dužnosti. Ovim prijedlogom zakona propisuje se i da sudac na odluku o razrješenju sudačke dužnosti, ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Kada uspoređujemo pojedine zakonske odredbe, dakle jednog, drugog i trećeg zakona, mislim da je dobro usporediti i proanalizirati upravo one odredbe, a nešto je o tome, ne nešto, nego je dosta o tome bilo riječi, odnosno govorila je uvažena predsjednica Odbora za pravosuđe kao stav Odbora za pravosuđe, ono se kaže na stručan, stručan način a zapravo je uspoređivala odredbu članka 15. u odredbu Zakona o Državnom sudbenom vijeću sa člankom 18. Zakona o Državnom odvjetništvu. I mislim da ta dva zakona zaslužuju svoju pozornost, zbog toga što u principu reguliraju istu materiju, a na dva sasvim različita načina. S obzirom da se radi o zakonima u prvom čitanju, predložio bih dvije stvari. da se, s obzirom, ovdje se radi o Državnom sudbenom vijeću, ovdje se radi o Državnom odvjetničkom vijeću, dakle dvije vrlo, vrlo bitne pravosudne institucije. Nema nikakvog razloga da u dva različita zakona imamo različite kriterije i različiti odabir odabir članova Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća. I sad kad imamo Državno sudbeno vijeće, taj članak 15. apsolutno prihvatljive po našem mišljenju, prihvatljiva zakonska rješenja, pa mi dopustite u kratkim crtama da pojasnim o čemu se tu zapravo radi, odnosno da pročitam ovaj, ukratko ovaj članak 15. koji se odnosi na sveučilišne profesore, koji se odnosi na saborske zastupnike jel. Dakle članovi vijeća iz redova sveučilišnog profesora pravnih znanosti na prijedlog fakultetskih vijeća biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Fakultetska vijeća utvrđuju listu kandidata za izbor članova vijeća, a postupak izbora povjerenstva za provođenje izbora i načina provođenja izbora uređuje se Poslovnikom koje donose dekani pravnih fakulteta. Dakle dali smo nadležnost, proceduru i onog momenta kada je po zakonu sve to skupa obavljeno imamo dakle članove tog tijela iz sveučilišne zajednice. U članku 16. istom metodologijom utvrđeno je, sličnom metodologijom utvrđeno je koji način odabir članova iz redova zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle jasna, precizna zakonska odredba, dva člana vijeća imenuje Hrvatski sabor iz redova svojih zastupnika, a od te dvojice je jedan predstavnik oporbe. E sad kad taj članak usporedi, ovaj članak naravno ima i ovaj dio koji obrazlaže na koji se način imenuju drugi članovi drugi članovi Državnog sudbenog vijeća, ali kad taj članak uspoređujemo sa člankom 18. Zakona o Državnom odvjetništvu, onda ćemo vidjeti da u tom smislu ima dosta i konkretnih, a ja ću naglasiti i načelnih, da ne kažem principijelnih odudaranja. Naime u postupku izbora članova Državnoodvjetničkog vijeća, kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zatražit će od glavnog državnog odvjetnika, Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i dekana pravnih fakulteta pokretanje postupka kandidiranja za članove vijeća. To je sasvim u redu. Kad se postupak pokrene, glavni državni odvjetnik, Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora i dekani pravnih fakulteta dostavit će u roku od 60 dana od primitka zahtjeva kolegiju državnih odvjetništava Republike Hrvatske prijedlog kandidata, dakle kandidata u množini, a za svako mjesto u vijeću mora se predložiti najmanje tri kandidata. Što to zapravo praktično znači? To znači da kad Hrvatski Parlament da svoja tri kandidata, proslijedit će ih tijelu, radi se o jednom dakle kolegiju državnih odvjetnika, kolegiju Državnog mislim da je upotrijebljen izraz, a uistinu se …/Ne razumije se./… radi probrati, odnosno tri kandidata će izabrati znači kandidate po kriterijima dvojicu koju dakle kolegij Državnog odvjetništva misli da treba biti treba biti zastupljeno u tom tijelu. Nadalje, kad analiziramo izmjene sad Zakona o Državnom odvjetništvu, uistinu se uočavaju ove dvije stvari koje su već i bile naglašene. Mislim da nema nikakve potrebe i mislim da je u praksi, parlamentarnoj praksi i u praksi rada državnog odvjetnika, glavnog državnog odvjetnika, odnosno državnih odvjetništava to bilo ocijenjeno i u javnosti, i u stručnoj javnosti, a koliko ja imam informaciju i u međunarodnim stručnim krugovima kao nešto dobro, kao nešto pozitivno. Naime radi se o izvješću o radu državnih odvjetništava. Mi smo kao parlamentarci jedanput godišnje imali priliku razgovarati i o radu državnih odvjetništava, gdje smo, bila prilika da se ukažu na probleme u radu državnih odvjetništava, pa smo često puta uglavnom i afirmativno razgovarali da se toj važnoj bitnoj državnoj instituciji u krajnjoj liniji i temeljem tih saborskih rasprava i na svaki drugi način u krajnjoj liniji pomogne da može na pravi način obavljati svoju zadaću kako je to Ustavom i zakonom već određeno ili propisano, i mislim da tu nije bilo nikakvih problema, nikakvih nesporazuma, dapače te rasprave su nešto dobro, i ne vidim nikakvog razloga da ta izvješća o radu bez, ne budu i dalje barem jedanput godišnje na sjednicama Hrvatskog sabora pred nama, pred Hrvatskim saborom da se upoznamo sa svim tim problemima u radu ili dobrim stvarima u radu te vrlo važne pravosudne državne institucije. I dakako uspoređujući ova dva Zakona, zaključno bih naglasio i to, ili pokušao problematizirati s obzirom da se radi o zakonima koji su u prvom čitanju, da se do drugog čitanja iznađu isto tako jasna i precizna rješenja i za Državno sudbeno vijeće i za Državno odvjetničko vijeće ja ću to tako kazati kada se radi o mandatima. Radi se o prijelaznim i završnim odredbama gdje je sada prilika da se upravo ovim zakonima točno i precizno odredi kada, kome i u kojem momentu mandat prestaje, da li se radi o individualnim mandatima, mandatu u odnosu na Državno sudbeno vijeće i na Državno odvjetničko vijeće. Kako u praksi tako i u normalnom radu tih dvaju tijela ne bismo imali problema. Ali mislim da su to stvari koje se apsolutno do drugog čitanja ne da mogu ukloniti, nego urediti na precizan način, a kada se urede na precizan način da se urede na isti način i za jedno i za drugo. Evo, s tom mišlju bih bih izlaganje u ime Kluba završio, naravno uz napomenu još jedanput da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire prijedloge ovih Zakona. Zahvaljujem. Na redu je Klub HNS-a i HSU-a uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođe iz Ministarstva, kolegice i kolege. U ime Kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika mogu reći da je prva pozitivna stvar da ovi Zakoni idu u dva čitanja, oni stvarno trebaju dva čitanja jer ima u svemu ovom puno prostora što bi se reklo za napredovanje, ustvari dosta toga se mora i pomaže činjenica da idemo kroz dva čitanja. Ovo su naime Zakoni, koji možda, ovako kako smo malo mamurni popodne, nije svima sasvim koji ne sudjeluju direktno u raspravi, možda prezentno,

i ovisno o tome kako to reguliramo ćemo mi zatvoriti ili ne zatvoriti to poglavlje, drugim riječima, završiti ili ne završiti pregovore u I ovo više nije posredno, indirektno, ovako, nego baš točno ovo o ovome ovdje što piše to ovisi. Zato to ima još, uz očitu važnost koju ima samo po sebi obzirom na materiju koju regulira, ja bih rekla ima još tu dodatnu važnost da na neki način predstavlja neke od ključnih koraka u transformaciji ili sljedećoj fazi razvoja Hrvatske, ako hoćete ne samo institucionalno nego razvoja Hrvatske države. Upozorila bih na uvodno tri dokumenta koja mislim da kada analiziramo ove Prijedloge zakona moramo imati na umu. Ne nužno tim redom, ali dozvolite da ih citiram budući da smatram da su sva tri važna. Prvi je jedan kratki citat iz našeg pregovaračkog stajališta o Poglavlju 23. a odnosi se upravo na temu selekcije sudaca koji prvi puta ulaze u profesiju, citirat ću to zato što bez da to ispunimo između ostaloga ne možemo zatvoriti, završiti pregovore oko ulaska u Europsku uniju, drugim riječima ne možemo ući u Uniju. Citiram: "Kandidatu će se osim postignutom uspjeha na pravosudnom ispitu bodovati i rezultat testa provjere bitnih osobnih sposobnosti za profesiju suca i državnog odvjetnika kao i potrebne vještine za obnašanje pravosudnih dužnosti. Na temelju postignutih rezultata odabrani će kandidati postati kandidati za suca i državne odvjetnike i prolaziti pripremni sudački odnosno državno odvjetnički rok zaposlenja, koji će ponajprije biti usmjeren na obrazovne module kao edukaciju uz posao" Čitam to da bi upozorila da smo preuzeli neke obveze u pregovaračkom stajalištu o tome kao će se birati suci i državni odvjetnici koji ulaze u profesiju i u skladu sa s tim preuzetim obvezama moramo napraviti i Zakone pa onda i definirati ovlasti, metodologiju i način rada između ostalog i Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća. Dakle, imamo vrlo jasne kriterije. U Zakonu će ti kriteriji, već sada su relativno jasni, a morat ćemo ga mijenjati da budu još i jasniji. Zakon o pravosudnoj akademiji se odnosi, koje se zove Stručno usavršavanje u državnoj školi i tu se govori vrlo detaljno o načinu na koji se ocjenjuju polaznici državne pravosudne škole i temeljem kojih ocjena i kojih testova između ostaloga i test psihološke stabilnosti koji je propisan Zakonom, dakle temeljem tih testova i tih ocjena će se ljudi vrednovati i to će biti javno objavljeno kao što piše u Zakonu, i u pregovaračkom stajalištu, javno objavljeno na internetskim stranicama, Državne pravosudne škole u ovom slučaju. Dakle to će biti javni dokument će biti rang lista. I Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće moraju poštivati rang listu. I to je nešto što u ovom zakonu koji se ovdje predlaže mora biti jasno. Da bi pojačali snagu te argumentacije pročitat ću i prvo mjerilo koje smo dobili vezano na poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava od Europske strane. Ono glasi, citiram: "Uspostaviti evidencije rezultata u provedbi, u regrutiranju u profesiju i imenovanju sudaca, državnih odvjetnika i predsjednika sudova, na temelju primjene jedinstvenih, transparentnih, objektivnih te na nacionalnoj razini primjenjivih i u zakone ugrađenih", "U zakone ugrađenih kriterija, te osigurati da Državna škola za suce i državne odvjetnike započne". Da ne bi bilo Da ne bi bilo zabune što znači započeti sa efektivnim radom, znači da poglavlje zatvoriti nećemo dok se ljudi ne upišu u tu školu. Naravno ne dok završe jer ona traje dvije godine ali dok se ne upišu u tu školu. Dakle, moramo je imati i ljudi moraju se po kriterijima definiranim unaprijed u tu školu upisati. Obzirom da nam sve obveze koje smo preuzeli govore da u ovom novom izdanju, a kolege su prije mene već govorili i upozorili na neke stvari koje također smatram da su relevantne. Primjerice neusklađenost regulative vezano za Državno sudbeno vijeće i Državno-odvjetničko vijeće. To je i inače jedna zadaća na koju treba počet misliti odmah bez obzira što je ovo prvo čitanje. A to je da ova tri zakona koja su danas tu u raspravi, ali i još jedan niz drugih zakona, reguliraju jedno te isto područje i naš problem koji se već vidi i na primjeru ova tri zakona će biti biti možda smo mi harmonizirali hrvatsko zakonodavstvo sa europskom pravnom stečevinom, ali ga nismo harmonizirali unutar sebe. I da mi sada imamo problem da imamo zakone koji reguliraju više manje isto područje, a nisu usklađeni odnosno različite različite kriterije koriste regulirajući jedno te isto područje. I zato je dobro na neki način i da raspravljamo ove zakone zajedno jer to onda postaje očito. Ovdje postaje očito da se drugačije pristupa recimo reguliranju Državno-odvjetničkog vijeća nego što se pristupa reguliranju Državno sudbenog vijeća. Da je nama da bi završili taj posao neophodno da harmoniziramo zakone međusobno one koji reguliraju ovo područje prvo zato da ljudi uopće mogu funkcionirati u tom području, a drugo zato što ove zakone više ne donosimo i time ne mislim ništa loše, ali ne donosimo ih kako nam padne na pamet, drugim riječima kako se nama čini u ovom trenutku da bi bilo dobro ili loše, donosimo ih u već definiranim okvirima. Donosimo ih u okviru ono što smo preuzeli kao obvezu u pregovaračkom stajalištu, kao onoga što smo dobili kao direktni zahtjev i preduvjet u mjerilima za zatvaranje poglavlja 23, pa i kao onoga što smo regulirali u jednom kao mislim što smo tada govorili malom i relativno neprimjetnom zakonu sa dalekosežnim posljedicama, to je onaj Zakon o pravosudnoj akademiji koji u sebi ima poglavlje o stručnom usavršavanju u Državno pravosudnoj školi, a koji govori o promjeni sa arbitrarnih kriterija koje koristi Državno sudbeno vijeće i Državno-odvjetničko vijeće drugim riječima osobna procjena članova vijeća na preseljenje na objektivne kriterije. Dakle, prosjek ocjena, ocjena na državnom pravosudnom ispitu, ocjene na testovima, na ulasku i izlasku, pa čak i test psihološke sposobnosti da se takav posao obavlja. To je sve već regulirano u postojećem zakonu koji izgleda mali, a zapravo je veliki. To je možda zakon koji najdalekosežnije posljedice ima u tom pogledu. Sve te stvari moramo uzeti u obzir kada se donose ovi zakoni koji su ovdje na dnevnom redu, a naročito Zakon o Državnom sudbenom vijeću, jer onda on ako ga pogodimo i definiramo kao što treba, može bez daljnjega poslužiti i kao jedan obrazac temeljem kojeg će se strukturirati i Zakon o Državno-odvjetničkom vijeću. Upozoravam tu naročito što se tiče Zakona o Državnom sudbenom vijeću na članak 22. gdje se govori o djelokrugu vijeća. Dakle, što je djelokrug Državnog sudbenog vijeća. U ime kluba HNS-a, HSU-a predlažemo da se naročito u alineji jedan, dakle u djelokrug vijeća spada: pa onda alineja jedan imenovanje sudaca, doda neka formulacija u pravcu recimo u skladu s definiranom procedurom i temeljem objektivnih kriterija. Budući da je imenovanje sudaca drugim zakonima i preuzetim međunarodnim odnosno europskim obvezama mora biti utemeljeno na objektivnim kriterijima, a temeljem Zakona o pravosudnoj akademiji i jasno je kojim kriterijima, dakle kojim ocjenama i kojim testovima. Drugim riječima Državno sudbeno vijeće biraju suci, respektivno suci, sveučilišni profesori onu dvojicu i slažem se s onim što su moji predgovornici rekli i ovdje i u onom drugom zakonu o Državnom odvjetničkom vijeću saborski zastupnici, saborske zastupnike. Ali nakon što su tako izabrani, oni imaju zakonom propisane i međunarodnim obvezama preuzete vrlo jasne kriterije koje moraju slijediti u imenovanju sudaca, u napredovanju sudaca, a naročito u imenovanju novih sudaca u profesiju. Dakle, ne mogu zaobići kriterije kao što su ocjene, rezultati testova i ocjena na pravosudnom ispitu. Zato predlažemo da se ovdje može se možda jedna bolja formulacija naći ali smisao bi trebao biti taj. Dakle, alineja prva, imenovanje sudaca u skladu s definiranom procedurom i temeljem objektivnih kriterija. I predzadnja alineja u okviru ovlasti donošenje metodologije izrade ocjena sudaca. Tu također treba po našem mišljenju uvesti temeljene na objektivnim kriterijima. Koji su to objektivni kriteriji, definira se u drugim zakonima, ali smatramo da i na jednom i na drugom mjestu se treba pozvati na objektivne kriterije A) zato što je to dobro, B) zato što tako biše u drugom zakonu i C) zato što smo direktno tu obvezu preuzeli i u pregovaračkom stajalištu i dobili smo ju povratno prvom mjerilu za zatvaranje poglavlja 23. I konačno, u članku 38. ovog istog Zakona o Državnom sudbenom vijeću u 1. stavku treba formalizirati kriterije za napredovanje, dakle kao i za ulazak u profesiji tako i za napredovanje. To možda treba promijenit u nekom drugom zakonu, možda u ovom, razmislite, ali i temeljem naših međunarodnih obveza mi moramo kriterije za napredovanje formalizirati. Konačno još jedna mala primjedba. Obzirom da sam izbrojila da se u ovom Zakonu o sudovima od 31-og članka koji se mijenja 16 se briše, možda ne bi bilo loše da naprosto imamo novi zakon, dakle da imamo novi prijedlog …/Govornica se ne razumije./… Hvala vam lijepa. A sad je na redu klub SDP-a, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Tri važna zakona apsolutno, međusobno povezana, ali ne nužno i uvjetovana. I odmah na početku da kažem da će Socijal-demokratska partija, klub Socijal-demokratske partije podržati sva tri prijedloga zakona u prvom čitanju. Istodobno valja napomenuti i naglasiti da ustavne promjene, dakle novela hrvatskog Ustava i potrebe hrvatskog zakonodavstva odnosno Hrvatske države da usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom zemalja Europske unije, dovele su do prijedloga ovih zakona. I još jedna uvodna napomena, mislim da je problem vertikalne i horizontalne usklađenosti zakona Republike Hrvatske kronični i akutni problem vezan i za ove za ove zakone, ali još teže što je kronični problem u cjelini. A sad prelazimo na sami meritum, same prijedloge zakona. Prvi Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću je zapravo najveća promjena koja se nudi. A šta se nudi? Nudi se da se u djelokrug u nadležnost Državnog sudbenog vijeća prenese uz samostalno odlučivanje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju, stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova. Drugim riječima, ovim zakonom Hrvatski sabor sudove i suce pravno predaje Državnom sudbenom vijeću, predaje u odgovornost Državnog sudbenog vijeća, a sudovanje predaje sucima i sudovima. A odgovornost Vlade ostaje samo kod osiguranja materijalnih dobara za sudove i suce. U takvoj situaciji, mogao bih reći, potpuno autonomno suci i sudbeno vijeće snose odgovornost za sudovanje. U takvoj situaciji je i klub Socijal-demokratske partije Hrvatske u prijedlogu za izmjenu i dopunu Ustava Republike Hrvatske čak u nacrtu bila usvojena odredba kojom se od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske traži da jednom godišnje podnese izvješće o sudovanju u Republici Hrvatskoj što nažalost nije prihvatila saborska saborska parlamentarna većina. Mislimo da smo time napravili propust kako bi bar preko ili putem predstavnika građana Republike Hrvatske u Hrvatskom parlamentu i građani dobili informaciju ili bar cjelovitiju informaciju o sudovanju u Republici Hrvatskoj. Nije prošlo, ali nitko nije prorok u vlastitoj kući. Što treba još naglasiti kod Zakona o Državnom sudbenom vijeću, riječ je o prvom čitanju. Naime, treba reći da je sastav Državnog sudbenog vijeća načelno određen u Ustavu Republike Hrvatske i ovdje se samo razrađuje odredba članka 123. Ustava samo razrađuje odredba članka 123. Ustava Republike Hrvatske o strukturi Državnog sudbenog vijeća pa se govori o, ono što je riječ u Ustavu, o sedam sudaca, dva sveučilišna profesora i dva zastupnika Hrvatskoga sabora. Međutim valja reći, a to prigovara klub SDP-a, da u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o sudbenom vijeću nema rješenja do kada traje sadašnje sudbeno vijeće. Ja mislim da se mora u prijelaznim i završnim odredbama odrediti jer je ovo velika promjena, značajna promjene za sastav i djelokrug i nadležnost sudbenog vijeća, da se mora odrediti do kada vijeće radi u sadašnjem sastavu. Ja mislim da to mora biti puno kraći rok nego što se ovdje predviđa i da 6 mjeseci da se donese pravilnik za izbor članova iz sveučilišta i postupak koji je ovdje predviđen, možda demokracija to traži, je previše skup. Dakle sva sveučilišta, svi profesori biraju predstavnike u sudbeno u sudbeno vijeće. Treba ocijeniti je lit o potrebno i je li to Europa traži. Jer nema logike da svi profesori iz svih sveučilišta biraju predstavnike u sudbeno vijeće. Zatim valja reći da je promijenjena, a i Ustavom je promijenjena odredba kojom se prvo imenovanje sudaca obavljalo na pet godina. Je li to posljedica uputa iz Europske unije ili je posljedica iskustva u Republici Hrvatskoj? Je li to bio minus ili plus tu nemamo u obrazloženju, a valjalo bi znati kakvo je iskustvo sa sa tim imenovanjima sudaca na pet godina jer mi se čini da nismo sagledali sve posljedice i je li to baš bilo bez rezona ili je imalo neki rezon. Djelokrug i nadležnost Sudbenog vijeća ostaje nepromijenjena da tako kažem jer njegovu nadležnost i imenovanje predsjednika sudova što je važna novina za samostalnost sudova, ali i za odgovornost Sudbenog vijeća. Možda da time i završim. Još bih jedanput naglasio da prijelaznim i završnim odredbama treba detaljnije riješiti pitanje imenovanja, trajanja Sudbenog vijeća, prestanak rada i nadležnosti sadašnjeg vijeća u sadašnjem sastavu i što se događa ako su izvanredni izbori iz bilo kojih razloga u Sudbenom vijeću. Toga nema. o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sudovima on je zaista suštinski vezan za Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću jer je zbog promjena Ustava Republike Hrvatske i Ustavom određenog djelokruga i nadležnosti Sudbenog vijeća iz Zakona o sudovima prenešen djelokrug i nadležnost nekih tijela koja su prije određivala kao što je bilo imenovanje predsjednika sudova ili sastav Državnog sudbenog vijeća ili nadležnost prenešena u taj zakon. Ali ovdje ima nešto u Zakonu o sudovima što valja naglasiti kao vrlo važna promjena. Naime, osnivanjem ovim zakonom osnivaju se uskočki odjeli u županijskim i općinskim sudovima. To je naravno uzročno-posljedična veza Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, ali to je naravno uzročno posljedična veza našeg pristupa Europskoj uniji, pa se u Splitu, Osijeku, Zagrebu i Rijeci osnivaju ti odjeli u županijskim sudovima. U istim gradovima se osnivaju odjeli i u općinskim sudovima jer je to logika dvostupanjskog sudovanja sudovanja u Republici Hrvatskoj. Naravno da to daje posebnu odgovornost sudovima u tim centrima. Međutim, imam nešto što bih htio naglasiti kao temu za raspravu. U članku 6. Zakona o sudovima predviđeno je da o nacrtima zakona daje mišljenje ili Visoki upravni sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske. Ne kaže se o kojim nacrtima zakona, je li to znači i o svim nacrtima zakona što bi bilo apsurd i bilo bi sasvim sigurno neracionalno organizirati tako nešto, a siguran sam da bi to bilo upitno sa stajališta Ustava Republike Hrvatske. Ako se radi o, a moglo bi se raditi i iz logike stvari da daju svoja mišljenja na prijedlog zakona koji uređuju materiju iz pravosuđa ili još uže materiju iz organizacije sudova kao što su Vrhovni i Visoki upravni sud to bi moglo biti upitno sa stajališta sukoba interesa samih sudova i odlučivanja predstavnika građana kako hoće da izgledaju ti sudovi i ti zakoni. U svakom slučaju zanimljivo je da se to ugrađuje kao zakonska obveza, a ne kao mogućnost da se čuje i mišljenje njihovo. Sljedeća novina je popis ili odnosno vještačenje koje se uređuje zakonom. Mislim da to materija koja je u zemljama Europske vrlo dobro riješena i u iskustvu i u zakonima i da to treba preuzeti ali u cjelini, doslovno resorskom školom. Jedno iskustvo iz zemalja Europske unije koji tu imaju najbolju tradiciju i najbolja znanja. Oko Zakona o dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu mi imamo još uvijek rekao bih neriješen status Državnog odvjetništva. Još uvijek je Državno odvjetništvo upravno pravosudno tijelo da tako kažem, što je pitanje da tako kažem sadašnjih rješenja koja se nude i uputa koje smo dobili od predstavnika Europske unije, odnosno preporuka kojima se ograničava, doslovno ovdje piše ograničava uticaj izvršne vlasti, dakle Vlade, ministra na Državno odvjetništvo. To nije da tako kažem bezazlena uputa niti je ograničenje koje je ovdje navedeno. Dakle, uticaj ministarstva i Vlade evidentno je bio kad nam Europska unija sugerira da to isključimo iz mogućnosti i to ex lege po zakonu. Kad bismo to još isključili u praksi, u stvarnosti onda bismo napravili značajan korak u demokratizaciji i pravnoj sigurnosti građana i nas sviju koji živimo u Republici Hrvatskoj bez obzira na koju političku stranu se opredijelili. Naravno da podupiremo takvo stajalište koje je iskazano u obrazloženju, ali nije precizirano potpuno u normi. Ja zaista sada neću citirati, pokušat ću to bolje proučiti pa ću do drugog čitanja pripremiti neke amandmane ili osobno ili u ime kluba. Ali da definiram na kraju. Prijedlozi zakona, a tri su na dnevnom redu su okviru prvog čitanja valjani. I ponavljam da će klub SDP-a poduprijeti njihovo donošenje u prvom čitanju. Hvala lijepa. uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. **Grčić, Stanko (HSS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Nastojat ćemo se zadržati više u većoj mjeri u raspravi vezano upravo za Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću. kao samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u državi. Sukladno s odredbom članka 4. prijedloga zakona vijeće čini 11 članova, 3 suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 2 suca županijskog suda, po jedan sudac općinskog suda, i jedan sudac specijaliziranih sudova, te dva sveučilišna profesora pravnih znanosti, dva saborska zastupnika, od kojih je jedan iz redova oporbe. Članovi se vijeća na razdoblje na 4 godine, s time da nitko ne može biti izabran više od dvaput, ako članu vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koji je izabran, na njegovo se mjesto do isteka mandata bira drugi član. Članove Državnog sudbenog vijeća iz redova sudaca neće više birati Hrvatski sabor, već sami suci. Članove vijeća iz redova profesora pravnih znanosti birat će svi profesori pravnih znanosti na pravnim fakultetima hrvatskih sveučilišta. Od mnogih odredbi koje ovaj zakonski prijedlog zaista čine pravim europskim zakonom, mi u klubu Hrvatske seljačke stranke želimo se posebno osvrnuti na one koje će sigurno pozdraviti sudački korpus u cjelini, a koje su na nivou informacija od interesa za opću javnost. Tako je odredbom članka 19. stavak 1. određeno da za vrijeme dok obnašaju dužnost člana vijeća, suci ne mogu biti imenovani na sudačku dužnost u sudu višeg stupnja. Ovu je odredbi očito nužno bilo propisati zakonom, jer dosadašnja praksa imenovanja sudaca od strane Državnog sudbenog vijeća upravo je išla u suprotnom smjeru, te su općenito članovi vijeća suci općinskih sudova, ili bili imenovani za suce županijskih sudova uobičajeno na početku obnašanja dužnosti člana Državnog sudbenog vijeća, čime bi općinski sudovi izgubili svoga predstavnika u vijeću. Također velika je dobra novost da se kriteriji za izbor kandidata za suca, odnosno osobe koja se po prvi puta imenuje sucima konkretno objektivizira provjerom znanja pred vijećem, …/Ne razumije se./… dvije prvostupanjske presude utemeljene na konkretnom spisu predmeta, te usmenim razgovorom na kojem se ocjenjuje motiviranost kandidata za rad u pravosuđu, sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka, te osjećaj za pravdu i odgovorno obnašanje sudačke dužnosti. Dosad takve prakse od strane samog vijeća nije bilo. Bitna novost je i u samom imenovanju predsjednika sudova koji izlaze iz nadležnosti ministra zaduženog za poslove pravosuđa, i koje će odsad osim predsjednika Vrhovnog suda kao najvišeg suda u državi imenovati Državno sudbeno vijeće i to po pribavljenom mišljenju nadležnog sudačkog vijeća, predsjednika neposredno višeg suda i ministra pravosuđa. Predsjednik suda imenuje se na 4 godine i ne može biti imenovan više od dva mandata uzastopce. Dakle predsjednik suda moći će na tom položaju provesti najdulje 8 godina u kontinuitetu. Ukoliko ne bude ponovno imenovan nakon isteka prvog mandata bivši predsjednik nastavlja obnašati sudačku dužnost u sudu u kojem je imenovan za suca. Vijeće također neće više moći imenovati suca nižeg ranga za predsjednika suda višeg stupnja sukladno s odredbom članka 64. prijedloga Zakona za predsjednika suda može biti imenovan sudac iste vrste, istog stupnja u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Tako se više neće moći dogoditi da se suca općinskog suda bez ijednog dana sudačkog staža na višem sudu imenuje predsjednikom županijskog suda. Ovu odredbu naročito pozdravljam kao jamca digniteta sudaca višeg stupnja. Zbog svega navedenog uvjereni da će se rad Državnog sudbenog vijeća znatno unaprijediti donošenjem ovog zakona. Klub Hrvatske seljačke smatra prijedloge ovog zakona, ovih zakona prihvatljivim, potrebnim, prije svega i radi završetka pregovora, pregovora, odnosno zatvaranja poglavlja 23. i stoga ćemo dati predloženim zakonskim prijedlozima potporu u ovom prvom čitanju. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, završni osvrt. Izvolite. htjela sam se zahvaliti svim saborskim zastupnicima na konstruktivnoj diskusiji i na prijedlozima i preporukama koje su date. Radi se o prvom čitanju i ove preporuke i prijedlozi bit će korisni da napravimo jedan precizniji i kvalitetniji zakon do drugog čitanja, sva tri mislim. Hvala vam lijepo.